Уважаеми колеги, реплики по изказването на народния представител Янаки Стоилов?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз благодаря за честната позиция, която народният представител Янаки Стоилов изрази пред вас.

Благодаря Ви – това все пак е една достойна позиция. Тъй като правя реплика, бих искал да отговорите на още един въпрос: защо беше поставена нова порочна практика във вашето управление – за възрастни хора и деца а четири процента? Вие това добре го знаете. Искам пак да кажа – тези факти ги изнасям, не за да правим тук политика или популизъм, а просто в името на правдата, в името на това да казваме истината, и то до края. и то до края. И ние имаме забележки в тази една година в управлението, по-точно говорим за здравеопазването, но не бива да бъдат пропускани такива важни факти. Благодаря.

Господин Иванов, когато ни връщате отново към миналото управление, искам да направя още един паралел – че голяма част от възраженията са правени по време на самото управление. Така че мисля, че в това отношение не сте достигнали още БСП, а в хода на своето управление ГЕРБ би трябвало да реагира на това, което е неблагоприятно и което трябва да промени. Тоест в политиката според мен е много наивно правилото, че всичко, което правим ние, е вярно и всичко, което правят нашите опоненти, е грешно. Затова ви казвам да използвате и този наш опит на една по-оживена и критична дискусия към собствените управленски решения. Тъй като ме върнахте към темата за двата процента и тяхното неизползване за здравната система, искам да Ви дам още едно обяснение – не като оправдание. Тогава се водеше дискусия и дори имаше политическа нагласа да се развие здравният модел, като се създадат фондове за допълнително здравно осигуряване. За тях трябваше да бъдат набирани средства, за да могат те да стартират в момента, в който бъдат създадени. Тогава обаче нашата позиция беше, че ние не трябва да допуснем събирането на публични средства, които да гарантират изразходването им от частни здравни структури. Нашите тогавашни партньори в коалицията, главно в средите на НДСВ и ДПС, изглежда имаха ясен стремеж да формират този модел, така че ние не ви оставихме подобно наследство, което сега да коментирате дали е било целесъобразно или не. Затова, след като тези средства не отидоха в други частни структури извън Здравната каса, вече няма оправдание те да не бъдат използвани за здравеопазване. Казвам ви още един конкретен мотив извън фискалния, който тогава именно беше оправдан, но той имаше временно действие, тъй като сега вече реформата се развива по този модел. Аз се надявам, че вие няма да

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, в много голяма степен дебатът се разшири и не е по конкретното предложение за създаването на тази временна анкетна комисия. Така се случва в парламента, когато дебатите са по особено наболял въпрос. Един от основните принципи на здравноосигурителния модел в България е принципът на солидарността. Тоест всички онези български граждани, които не са пенсионери, не са деца и така нататък, плащат своите здравноосигурителни вноски, а ползват онези, които имат нужда. Този принцип на солидарност обаче може в много голяма степен да бъде нарушен и да бъде заличен, ако няма честност и откритост в харченето на публичните средства за здравеопазване. Огромната част от българските граждани, които са добросъвестни данъкоплатци и добросъвестно участват в процеса на здравното осигуряване, плащайки своите здравноосигурителни вноски, и техните работодатели (изключвам онези, които дължат около 200 милиона на системата за здравно осигуряване), тоест всички онези, които са добросъвестни, в един момент могат да откажат да бъдат такива, защото нямат усещането за честност и справедливост в разходването на средствата за здравеопазване. Това е проблем, който не съществува от вчера – това е проблем, който съществува от много години. От момента, в който правителството на НДСВ реши децата да бъдат осигурявани върху 0,5, а не 6%, както е за всички български граждани, това нещо беше променено в предния мандат, отново държавата не остана честен участник в здравноосигурителния модел, а продължи да осигурява наполовината от това, което плащат, тоест на 3%, след това на 4, когато вноската стана 8%. Все пак има решение на този парламент това участие на държавата да бъде изравнено от 2013 г. – макар и от по-късна дата, все пак има подобно решение. В този смисъл искам да се върна към предложението за създаване на временна анкетна комисия. временна анкетна комисия. Дори мнозинството да гласува против създаването на такава временна анкетна комисия, ние ще поискаме министърът на финансите да бъде изслушан пред парламента по отношение разходването на тези средства и какво се случва с парите, които са от здравноосигурителни вноски, от трансфери за здравно осигуряване, парите, които са БНБ като част от преходния остатък. Ако всички честно и справедливо изпълняваме онова, което сме говорили по време на предизборната кампания и си спомним думите върху нашите плакати за открито, прозрачно управление – вашите колеги, тогава не би трябвало да създаваме чувството в българските граждани, в пациентите особено – настоящи и бъдещи, че има нещо, което не е почтено или че някой се опитва да скрие нещо в разходването на средствата за здравеопазване от здравноосигурителни вноски от трансфери или от преходния остатък. Има нещо обаче, с което не съм съгласен в така направеното предложение. Първо, господин председател, правя предложение думата „излишъкът” да бъде заменена с „преходният остатък”, защото това е правилното наименование на парите за здравно осигуряване на НЗОК, които са в БНБ – част от фискалния резерв на страната. Второто, с което не съм съгласен, е, че преходният остатък в БНБ не е създаден вчера, той не е създаден миналата година. До края на 2008 г. в преходния остатък в БНБ имаше 376 млн. лв. С решение на предния кабинет и предното парламентарно мнозинство на тройната коалиция при гласуването на Бюджета за 2009 г. бяха добавени още 401 милиона, с което преходният остатък, често наименуван като големия резерв, трябваше да стане 777 милиона.

беше при възникване на критична ситуация, епидемична обстановка или някаква извънредна кризисна ситуация в страната Националната здравноосигурителна каса да не фалира, така както се случи

през които Обединените демократични сили не участваха във властта! През всичките години се харчеше! Не искам да припомням факта, че допреди няколко години Националната здравноосигурителна каса имаше своя отделна партида в Българската народна банка, но вашето правителство промени това и всичките пари влязоха в една обща сметка. Не отричайте, това е информация от БНБ, точно така е.

на Народното събрание при актуализации на бюджет, вземани са и по време на управлението на НДСВ и ДПС с решение на парламента, вземани са и по-късно, когато беше увеличен... Всъщност увеличението на клиничните пътеки беше от преизпълнението на бюджета, от бюджетния излишък, така че тогава не е имало актуализация на бюджета, вземат се и сега 177 милиона при тази актуализация на бюджета. Господин председател, второто ми

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Шарков, аз съм значително облекчен, защото Вие доста пространно обяснихте смисъла на тези пари, смисъла на тяхното създаване, смисъла на съществуването и заделянето на тези средства, или най-общо казано бели пари за черни дни в здравеопазването.

Въпросът е обаче управляващото мнозинство иска ли да има прозрачност върху тези средства? Това е основният въпрос. Господин Иванов, въобще не сме се сетили днес, защото лекарите вчера се срещали с вашия премиер.

март пак питаме новия министър госпожа Борисова – тя казва, че вече са 800 милиона, пак по две сметки. Месец май пак питаме, тя вече казва, че са 350 милиона. Аз питам управляващото мнозинство и народните представители: вие като народни представители искате ли да знаете колко пари има в резерва за здравеопазване? През цялото време всички се кълнат в нуждата от здравеопазване, нуждата от реформи в здравеопазването, а никой не иска да разбере истината за парите, които са взети от българските данъкоплатци и които в този труден, кризисен момент трябва да бъдат насочени съответно за здравеопазване. Това е основният въпрос. Това, че парите са държани във фискалния резерв, означава само че правителството е имало възможности, способности да осигури финансирането по друг начин, към което вие сега се стремите - за миналата година. Този въпрос вчера възникна пак. Вчера и лекарите, и синдикатите питаха: „Хубаво, господин премиер, като ги обещавате тези пари, от Банкя ли ще ги донесете? Откъде са тези пари?” Да ги търси господин Дянков! Къде да ги търси? Под бюрото си да ги търси?! Ние трябва да знаем истината за средствата, защото тези пари са на българските граждани, те са събрани от тях. Според изискванията на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса са неприкосновени като цел за използване. Те могат в определен момент да бъдат част от големия фискален и да крепят финансовата стабилност, но тогава, когато правителството е способно да осигури финансов ресурс за системата. Явно днешното правителство е неспособно да направи това

и колко от тях ще отидат за здравеопазване?”, а не да ни баламосва премиерът, че той и Дянков щели да намерят пари. Пари има и те са в резерва. Това е фундаменталният въпрос, който всеки народен представител трябва да си зададе: „Искате ли, най-вече вие от мнозинството?” Защото е ясно – социалистическата фракция, Коалиция за България, разбирам от изказването на господин Шарков, че и Синята коалиция имат интерес да разберат колко са и къде са парите. Явно само управляващото мнозинство създава вече общественото усещане, и ние не възразяваме да се гледа и назад. Не за 2010 г., от началото на създаването, господин Шарков, съгласни сме. Но имате ли вие интерес да разберете колко са тези пари или не?! С вашето гласуване ще покажете само едно – дали наистина искате прозрачно управление на финансите не само на здравеопазването, прозрачно управление на финансите на държавата, а не номерът с огромния милиарден резерв, който се предоставя на министър-председателя, той седнал отгоре и вика: „На вас ще дам, на вас ще дам, зависи колко викате и колко протестирате”. Този номер в парламентарна държава, в която парламентът носи отговорността пред избирателя за бюджетирането, е абсурден. Той противоречи на Конституцията. Искахме този въпрос да се реши далеч преди наближаващите протести на лекарите. Внесохме го на 21 юли 2010 г. и искахме да се гледа. Тогава заради един ден - не беше изтекъл 15 дневният срок, отказахте да го гледате, добре. Големият въпрос е към народните представители от мнозинството. С едно отхвърляне на анкетната комисия, мистерията в обществото, съмненията, че с тези пари по някакъв начин е злоупотребено, ще се затвърдят. Неслучайно Лекарският съюз сезира главния прокурор да се занимава с този въпрос. Най-нормалното, най-почтеното и пред гражданите, и пред лекарите е да се направи анкетна комисия, която да седне, да отвори тефтерите на банката, да отвори тефтерите на кабинета на Касата, да види какво е събирано, колко и къде са парите, иначе емитираните противоречиви данни от различни министри – Дянков, Анна-Мария Борисова, Нанев, и упоритото мълчание на мнозинството по този въпрос затвърждава може би основателните обществени съмнения, че с тези пари е злоупотребено. Такава анкетна комисия ще има.

за недостига на системата, за всичко останало, но аз не искам да изместваме темата. Основният въпрос е: къде са и колко са парите, събрани от българските граждани и непохарчени за здравеопазване?!

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, някак си не е много честно, когато се политизира или когато в здравеопазването се прави политика, а най-малко е честно в здравеопазването да правиш политика, когато всички сме наясно, че има криза в здравеопазването. Трябва да съсредоточим усилията си към намирането на едно общо решение и затова аз винаги съм казвал от трибуната в предишния парламент, че когато има такава критична ситуация, не трябва да се делим на различни цветове, а трябва да има общо усилие, насочено в една и съща посока. Разликата е в това, че когато аз и моите колеги, които бяха в предишния парламент, гласувахме против това 401 милиона да отидат в БНБ, а да влязат в системата на здравеопазването, вие го гласувахте веднъж на Министерски съвет, после колегите ви с малки изключения като господин Стоилов, гласуваха против.

също в системата на здравеопазването и се говореше за едни 120-160, които господин Овчаров ту беше съгласен, ту не беше съгласен и по едно време каза: „Изобщо няма да има пари за здравеопазване. Ако част от тези пари се пипнат, всички трябва да отидат в БНБ.” Разликата е, че тогава ние бяхме „против”, а вие тогава бяхте „за”, а сега сте „против”. Трябва да има последователност и почтеност в воденето на политиката. Когато си бил „за” едно нещо, трябва да продължиш винаги да бъдеш „за”, тоест трябваше да подкрепите и в този смисъл. Когато си бил против, трябваше да си продължиш да бъдеш против, така както ние бяхме. Не е почтено да променяш политиката си в зависимост от това дали си управляващ или опозиция. Благодаря Няма. Дуплика, господин Миков. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Шарков, аз просто Ви се чудя. Вие в момента изразихте една жалба, че не сме похарчили още 400 милиона за здравеопазване.

То сега се мъчи да осигури финансиране на ниво миналата година, без да бяха налети тези 400 милиона. Ако и тях ги бяхме похарчили, какво щеше да стане сега, ако ги нямаше в резерва? Идеята беше тези средства да остават. Каза ви министър Желев какви дългове е имало. Каза ви какви, и това са бели пари за черни дни.

Защото оставихме на днешния кабинет резерв към декември миналата година от 860 милиона – трупан през годините – не само ние,

Не може един министър да ти казва, че са 860 към края на миналата година, следващият министър да ти казва, че са 800 към края на март, после да говори за 350, а в закона да пише, че има неприкосновеност на тези средства. средства. По-малко е въпросът за здравеопазването. Не искам да го политизирам. Въпросът е за прозрачно управление и за харчене на пари. Колко са и къде са тези пари? Защо мълчи министър председателят? Защо мълчи мнозинството така упорито? Господин Иванов ми говори за здравеопазването и здравната реформа. Не, господин Иванов, колко са и къде са парите? Това е големият въпрос! Онова вече е втори въпрос как ще се харчат. Това ще го решите – имате мнозинство. Къде се стопиха, защо се стопяват, защо изчезват пари, които по закон са неприкосновени?

Подлагам на гласуване целият проект за Решение за създаване на временна анкетна комисия с предмет да се установи какъв размер от средствата от излишъка на НЗОК е изразходван от началото на 2000 година, кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те,

от средствата от преходния остатък на НЗОК е изразходван от началото на 2000 г., кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те. 2. Комисията се състои от шест народни представители, от които по един

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса не съществува преходен остатък – там е излишък. Затова ви предлагам „преходен остатък”, да приемем в скоби излишък, за да няма спор по въпроса, че става въпрос за едно и също. едно и също. Уважаеми дами и господа, в закона и предишните години, и миналата година вие сте приели, че излишъкът не е преходен остатък. Сега приемаме едно понятие, господин Шарков – „преходен остатък”, което не съответства с онова, което през годините е законовият термин. Затова ви предлагам, за да е ясно „преходен остатък (излишък)” или по смисъла на член еди кой си, но това ще стане по-сложно. Преходният остатък сега го приехме. Съгласен съм, че смисълът по-добре се отразява така, но разберете, че в предишни законодателни решения се говори навсякъде за излишък през годините. Вземете Закона за бюджета на Националната

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков в заглавието на решението думата „излишък” да се замени с „преходния остатък” и в скоби да се добави „излишък”.

Господин Найденов заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Вземам думата, за да направя предложение за прегласуване и да кажа, уважаеми народни представители, че в този резултат има нещо странно, дори и парадоксално. От всички парламентарни групи се заявява загриженост за състоянието на здравеопазването. Сферата на здравеопазването се посочва като един от политическите и парламентарните приоритети за настоящия политически сезон. Близо сме до съгласие затова, че ситуацията в здравеопазването е тежка. Използват се различни определения – криза, колапс, кома. Така или иначе, очевидно е, че имаме влошаващо се състояние, състояние, което ощетява пациентите, тоест българските граждани и което е еднакво тежко и за хората работещи в системата на здравеопазването. Нещо повече. Състояние което показва, че държавата абдикира от своите отговорности по отношение на тази сфера на дейност. И в случая, когато коментираме тема, свързана с изясняване на състоянието около финансовите средства, мнозинството не желае да се ангажира с проверка и с отговор на въпроса: къде са средствата, които се събират от българските граждани? Защо средствата, които те дават за здравно осигуряване, не достигат до всички елементи на системата на здравеопазването? Защо са ощетени? Защо не получават в пълен обем онзи пакет от услуги, който следва да бъде налице срещу вноската, която правят за здравеопазване? Мнозинството казва: нас това не ни интересува. Нещо повече – мнозинството казва, не ни е грижа за българските граждани. Това е отговорът, който давате с това гласуване. Апелирам още веднъж: гласувайте и подкрепете предложението за изясняване на въпроса: къде са средствата по отношение на Здравната каса?

Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Коалиция за България правя искане за почивка в рамките на 30